Kosning Braga Þórs Thoroddsens hefur verið prófuð og samþykkt en hann hefur ekki áður tekið sæti á Alþingi og ber því að undirskrifa drengskaparheit að stjórnarskránni. Ég vil biðja hv. þingmann að rita undir heitstafinn.

þá leið að Ragnar Þór Ingólfsson taki sæti sem varamaður í allsherjar- og menntamálanefnd í stað Guðmundar Inga Kristinssonar og sem varamaður í umhverfis- og samgöngunefnd, einnig í stað Guðmundar Inga Kristinssonar. Jafnframt að Sigurður Helgi Pálmason taki sæti sem varamaður í atvinnuveganefnd í stað Guðmundar Inga Kristinssonar og sem varamaður í velferðarnefnd í stað Kolbrúnar Áslaugar Baldursdóttur. Að lokum að Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir taki sæti sem varamaður í Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins í stað Guðmundar Inga Kristinssonar. Þessar mannabreytingar skoðast samþykktar án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Borist hafa bréf frá félags- og húsnæðismálaráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skrifleg svör við fyrirspurnum á þskj. 222, um kostnað við gerð og þróun upplýsingatæknilausna,

Virðulegi forseti. Ríkisstjórnin hefur lagt til að samsköttun hjóna og sambýlisfólks verði afnumin. Þetta lítur út fyrir að vera lagatæknilegt atriði en í reynd hefur það djúpstæð áhrif á fjölskyldur um land Þeir sem lenda í tímabundnu ójafnvægi í tekjum, t.d. vegna náms, veikinda eða barnauppeldis, munu nú greiða hærri skatta, einmitt þegar svigrúmið er minnst. Þegar annað foreldrið neyðist til að vera heima með barn vegna skorts á leikskólaplássi, þegar foreldri er í fæðingarorlofi eða þegar par skiptir með sér ábyrgð og annað er í námi þá hækkar skattbyrði heimilisins. Það gerist nákvæmlega þegar tekjurnar eru minnstar og útgjöldin eru mest. Samsköttun er ekki bara skattalegt tæki, hún er viðurkenning á því að heimili starfi sem ein heild, að tekjur séu sameiginlegar og ábyrgðin líka. Með því að afnema hana er verið að rjúfa þessa heild í augum skattkerfisins og gera lífið erfiðara fyrir heimili sem reyna að takast á við aðstæður sem þau ráða oft ekki við. Því spyr ég hæstv. fjármálaráðherra: Hvernig getur verið sanngjarnt að ríkið taki stærri sneið af tekjum heimilanna nákvæmlega á þeim tímapunkti þegar þau hafa minnst milli handanna? Ef það er markmið ríkisstjórnarinnar að styrkja fjölskyldur, hvers vegna er hún þá að refsa þeim fyrir nákvæmlega það að vera fjölskylda?

Nú er þessi breyting þannig að hún á við um nýtingu lægri skattþrepa fyrir hjón þar sem annar aðili er í hærra skattþrepi en hinn. Fram fór ítarleg greining í fjármálaráðuneytinu á því hvernig þessi breyting legðist á tekjudreifinguna og tilfellið er að þau dæmi sem hv. þm. Guðrún Hafsteinsdóttir nefnir hér um þá sem eru líklegir til að verða fyrir áhrifum af þessari breytingu eru í engu samræmi við þau gögn sem fjármálaráðuneytið hefur um það hverjir hafa notið þessara réttinda. Það að greiða skatta er einstaklingsbundið og áhrif á þá hópa sem hv. þingmaður nefnir eru minni háttar.

Virðulegi forseti. Svar ráðherra breytir ekki því sem blasir við, að með því að afnema samsköttun er verið að auka skattbyrði fjölskyldna í landinu einmitt þegar þær standa veikt. En spurningin snýst ekki bara um skattalega útfærslu. Hún snýst um ábyrgð, um það hver eigi að bera kostnaðinn þegar stjórnsýslan bregst. Þegar foreldrar neyðast til að vera heima með börn vegna skorts á leikskólaplássi þá er það ekki einkamál fjölskyldunnar. Það er bein afleiðing af stefnu og stjórnleysi. Flokkar innan þessarar ríkisstjórnar, ekki síst Samfylkingin og Viðreisn, hafa átt sæti í borgarstjórn Reykjavíkur í rúman áratug sem leikskólavandinn er orðinn langvinnur og djúpstæður. Sama fólk og hefur ekki getað tryggt leikskólapláss ætlar nú að hækka skatta á þau heimili sem neyðast til að finna lausnirnar sjálf. Það á að taka meira af fjölskyldum sem sýna ábyrgð, sem reyna að koma hlutunum í lag þrátt fyrir kerfisgalla sem þær báru ekki ábyrgð á. Því spyr ég hæstv. ráðherra aftur: (Forseti hringir.) Er þetta virkilega stefna ríkisstjórnarinnar, að þegar stjórnsýslan bregst þá borgi fjölskyldurnar brúsann,

Virðulegi forseti. Í gærkvöldi tilkynnti Bandaríkjaforseti um nýja tolla á innflutningsvörur til Bandaríkjanna. Lágmarkstollur upp á 10% skyldi lagður á öll ríki, þar á meðal Ísland. Vinaþjóðir okkar sleppa margar því miður ekki jafn vel. Bandaríkjaforseti boðaði 15% af toll á vörur frá Noregi og 20% á öll Evrópusambandsríki, þar á meðal Norðurlandaþjóðirnar Danmörku, Svíþjóð og Finnland. Sviss og Liechtenstein, hinar EFTA-þjóðirnar tvær, fá á sig yfir 30% toll. Ísland sleppur betur en flestar vinaþjóðir, frú forseti. Velta má fyrir sér hvort það sé einmitt vegna þess að Ísland hefur lagt kapp við að stunda opin viðskipti við umheiminn. Litla opna hagkerfið Ísland á enda allt sitt undir verðmætasköpun og utanríkisviðskiptum. Ég vil spyrja hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra hverjar hann telji skýringarnar á því að Ísland sleppur svo vel, ef svo má að orði komast, frá boðuðum tollum Bandaríkjaforseta. Ég þakka hv. þm. Hildi Sverrisdóttur fyrir stórgóða spurningu og málefnalega. Það er að vísu í fyrsta lagi erfitt að spá fyrir um það hvernig þessar ákvarðanir eru nákvæmlega teknar. Það hefur verið nokkur óvissa um hverjar þær yrðu. En sennilegast er að viðskiptahalli Íslands gagnvart Bandaríkjunum sé nærtækasta skýringin. Það er markmið þessara aðgerða að draga úr viðskiptahalla Bandaríkjanna og það myndi eðlilega skjóta nokkuð skökku við að ráðast á þau hagkerfi sem ekki leggja til hans.

Við vitum að tollar hafa hamlandi áhrif á viðskipti. Tollar hækka verð á innfluttri vöru og draga úr eftirspurn. Lækkun og afnám tolla vænkar því hag neytenda. Afnám tolla og vörugjalda hefur vænkað sannarlega hag íslenskra heimila, neytenda og fyrirtækja í landinu. Frú forseti. Að mínu mati skyldi kappkostað að viðhalda tollleysi innflutnings hingað til lands. Nú hefur Evrópusambandið sagt að það sé tilbúið að ráðast í hefndartolla gegn Bandaríkjunum. Liggur beinast við að spyrja hæstv. ráðherra hvort til greina komi að taka þátt í slíkum aðgerðum með Evrópusambandinu

það að hafa hóflega tolla eða enga er mikið hagsmunamál fyrir neytendur. Það er nú samt rétt að árétta að Ísland er meðal þeirra þjóða í heiminum sem enn er með frekar háa tolla og það kemur til af því sem hv. þingmaður nefndi að við erum með nokkuð umfangsmikla tollvernd á landbúnaðarvörum. Það er ekki þannig að Ísland sé eitthvert höfuðból tollfrelsis, þvert á móti stöndum við frekar illa í samanburði við önnur lönd hvað þetta varðar. Á því eru auðvitað skýringar. En varðandi viðbrögð okkar þá liggur ekkert fyrir um neitt slíkt.

Frú forseti. Ég beini hér fyrirspurn til hæstv. fjármálaráðherra. Fyrirspurnin varðar meðferð þess máls sem nú er að ljúka umsögn í samráðsgátt stjórnvalda og varðar veiðigjöld.

Telur hann þennan þrönga tímaramma, þetta þrönga svigrúm sem hagaðilum er gefið til að veita umsögn um þetta risastóra mál, forsvaranlegan? Hvað orsakar þennan mikla flýti, að það sé gefinn umsagnarfrestur sem beinlínis má halda fram að standist ekki þær reglur sem þessa þætti varðar? Þetta er fyrri spurningin. Hver er afstaða og hver er skýring hæstv. fjármálaráðherra, sem ég tel mig vita að vilji vanda sig og vera faglegur í sínum störfum, á þessum mikla asa sem öll

Forseti. Ég vil þakka hv. þm. Bergþóri Ólasyni fyrir spurninguna. Nú á þetta mál eftir að fara í væntanlega líflega umræðu hér inni í þinginu og meðferð nefnda þannig að það er ekki eins og að ekki verði hlustað á athugasemdir eða ábendingar þeirra sem á þessu máli hafa skoðun áður en það verður afgreitt frá Alþingi sem lög, að umsagnartíminn er í samræmi við það sem hefð er fyrir. Ég tel þess vegna að hann sé ekkert óeðlilegur og meðferð málsins að sjálfsögðu ekki lokið. Varðandi heildarskattsporið: Það gætir örlítils misskilnings þegar rætt er um gjöld og álögur, að það eina sem skipti máli sé hvort eitthvað hafi neikvæð áhrif eða ekki. Í minni ágætu fræðigrein hagfræðinni er það almennt viðurkennt, með raunar bara með einni undantekningu, að áhrif gjaldtöku ríkisins og skatta séu að jafnaði neikvæð. Það eru hins vegar einhver sameiginleg verkefni sem við þurfum að fjármagna. Við erum sammála sem samfélag um að við þurfum löggæslu, við þurfum heilbrigðiskerfi, við þurfum menntakerfi. Þá er þetta ekki spurningin sem skiptir máli heldur er spurningin sem skiptir máli þessi: Hvaða skattar hafa minnst neikvæð áhrif, hvaða gjaldtaka hefur minnst neikvæð áhrif

Telur hæstv. ráðherra að heildarskattspor sjávarútvegsins hækki, lækki eða standi í stað vegna þessarar tilteknu ákvörðunar, verði hún leidd í lög eins og hún liggur fyrir í frumvarpsdrögunum? Síðan langar mig hér, þó að tíminn sé stuttur, að spyrja hæstv. ráðherra út í það hvort hann líti svo á að tekjur af þessu veiðigjaldi verði einhvers lags nýr eyrnamerktur skattstofn. Það er búið að veifa þessu sem einhvers lags dúsu gagnvart landsbyggðinni, að þar fái menn vegi í staðinn fyrir auðlindagjaldið sem á að bæta á sjávarútveginn. Nú er sjávarútvegurinn að sirka 80% til staðsettur á landsbyggðinni. Er þetta til samræmis við lög um opinber fjármál, sem ég veit að hæstv. ráðherra þekkir ágætlega, að eyrnamerkja gjaldtöku sem þessa til ráðstöfunar til tiltekinna verkefna?

Forseti. Ég þakka hv. þm. Bergþóri Ólasyni fyrir hans spurningu og biðst velvirðingar á því að hafa ekki svarað skýrt, matið er að heildarskattspor hækki. Varðandi eyrnamerkta skatta þá er það alveg hárrétt hjá þingmanninum að samkvæmt lögum um opinber fjármál eru engir eyrnamerktir skattar. Reynsla okkar af þeim var frekar slæm. Hitt er annað mál að svigrúm ríkisins til að takast á við ófyrirséðan kostnað er mjög takmarkað og það er innviðaskuld sem við tökum við, þessi ríkisstjórn, sem við vitum, og ég tel að sátt sé um það í þessum þingsal, að þarf að takast á við. Þetta veiðigjald býr til svigrúm og hugmyndin er að nota það svigrúm í þessar fjárfestingar.

Forseti. Fyrri ríkisstjórn lagði fram framkvæmdaáætlun um fjölgun hjúkrunarrýma. Markmiðin voru skýr og framkvæmdin var hafin. Nú liggja fyrir framlög í fjármálaáætlun sem gera ráð fyrir um 2,7 milljörðum kr. í fjárfestingu árið 2026. Sé öllu því fé varið í ný rými, og við gefum okkur að hvert hjúkrunarrými kosti á bilinu 30–40 milljónir, þá dugar það til um 70–90 rýma á ári. Hæstv. heilbrigðisráðherra hefur rætt um að það þurfi 100 ný hjúkrunarrými á ári og þá sé ekki meðtalin uppsöfnuð þörf, það þurfi því fleiri. Eru markmið ríkisstjórnarinnar enn að byggja 100 rými á ári til ársins 2030 eða jafnvel fleiri til að vinna á innviðaskuldinni og er fjármögnun í áætluninni raunhæf ef rýmin kosta eins og reynslan segir til um?

ástæðum. Hv. þingmenn kannast sjálfsagt við þann samning sem ríkið gerði við sveitarfélögin um að færa þennan málaflokk til ríkisins. Sá samningur var ekki síst gerður vegna þess að fyrra fyrirkomulag gerði ráð fyrir framlagi frá sveitarfélögunum, bæði í formi fjármagns og í formi gatnagerðargjalda sem voru felld niður. Hvort tveggja hafði haft tilhneigingu til að tefja ákvarðanir og slá þeim á frest. Það var þess vegna orðin mikil uppsöfnuð þörf. Með þessum uppsöfnuðu fjárfestingarframlögum og þeim viðbótum sem eru í fjármálaáætlun teljum við að það sé raunhæft að ná markmiðum um nægilegan fjölda hjúkrunarrýma.

Fyrri ríkisstjórn samþykkti að fara leiguleiðina í uppbyggingu hjúkrunarheimila, leið sem átti að hraða framkvæmdum, einfalda boðleiðir og tryggja markvissa uppbyggingu um land allt. Leiðin felur í sér að ríkið geri langtímasamninga við fasteignafélög eða byggingaraðila sem reisa og leigja húsnæðið meðan þjónustan sjálf er boðin út. Í kjölfar þess voru sett markmið um útboð víða um land og nú líður árið og engin slík útboð hafa farið af stað. Sveitarfélög bíða eftir því að framkvæmdir hefjist. Við vitum að Boðaþing og Nesvellir opna á næstu misserum og samið hefur verið um leigu í Urðarhvarfi en það er ekki nægjanlegt að klára þau verkefni sem þegar voru komin af stað. Því vil ég spyrja hæstv. ráðherra:

að þeirri yfirsýn sem hún telur mig hafa yfir rekstur hins opinbera, ef hún heldur að ég sé með það á hreinu hvaða samningar eru í vinnslu hjá Framkvæmdasýslunni – Ríkiseignum, og ég leyfi mér þess vegna að benda henni á að senda inn um það fyrirspurn sem hefði verið hin eðlilega leið. En eins og ég vék að áðan er mjög mikið uppsafnað á þessum lið. Leiguleiðin er ein af leiðunum sem eru á borðinu um það hvernig verður farið í þessa uppbyggingu. En það sem bæði

Axlað ábyrgð á hverju? Getur hæstv. félagsmálaráðherra upplýst þingheim um það á hverju ráðherrann hafði axlað ábyrgð? Nú, þegar RÚV hefur leiðrétt sína fyrstu frétt af þessu máli og hæstv. félagsmálaráðherra reyndar sagt líka í vikunni að þetta hafi verið stormur í vatnsglasi, sem ég er sammála, hlýtur að vera réttmætt að óska eftir svörum frá hæstv. félagsmálaráðherra, formanni Flokks fólksins, samherjaráðherranum fyrrverandi í pólitík, um það af hverju hæstv. félagsmálaráðherra hafi ekki staðið með ráðherra sínum í þessum stormi í þessu vatnsglasi?

þá leið Ásthildi Lóu þannig að hún bara treysti sér ekki til þess og vildi ekki á neinum tímapunkti að öll þau góðu verk sem hún er búin að vera að setja af stað í mennta- og barnamálaráðuneytinu og þau góðu verk sem hún vissi að ríkisstjórnin er að vinna, hún vildi ekki að öll fjölmiðlun og öll umræða hér, eins og virðist ætla að hanga hér inni í hinum háa sal Alþingis endalaust, hún vildi engan veginn

Ég stóð með henni alla leið. Þetta var hennar ákvörðun. Ég tek ekki ákvarðanir fyrir ráðherra í ríkisstjórn Íslands, hvort heldur sem formaður Flokks fólksins eða sem félags- og húsnæðismálaráðherra.

Ábyrgð á hverju? Var þetta ekki bara þannig að það var ríkisstjórnin sjálf sem hræddist fjölmiðlaumfjöllunina um persónuleg mál ráðherrans en ekki ráðherrann fyrrverandi, sem vel að merkja hefur tjáð sig mjög ítarlega um sín persónulegu mál eftir að hún sagði af sér. Og í stað þess að standa með ráðherranum gegn hótunum og afarkostum utan úr bæ þá kusu valkyrjurnar svonefndu að fórna ráðherra sínum. Telur hæstv. félagsmálaráðherra það hafa styrkt stjórnarsamstarfið að forystumönnum ríkisstjórnarinnar hafi ekki tekist að verjast þessari hótun utan úr bæ um persónuleg málefni ráðherrans öðruvísi en þannig að ráðherrann er látinn taka pokann sinn og þessi fyrrverandi samstarfsmaður í ríkisstjórn er kjöldreginn í fjölmiðlum um allan heim. Eru þessi málalok til að styrkja tiltrú almennings á stjórnmálum á Íslandi?

þessum áhuga sem hv. þingmaður virðist hafa á því dapra máli sem þarna átti sér stað. Það er engu líkara í öllum hennar sleggjudómum en að hún hafi setið þann fund sem átti sér stað þegar við vorum að haldast í hendur og reyna að takast á við þetta og vissum ekki í rauninni hvað koma skyldi. Ég veit það ekki, hún er kannski með einhverja spæjarastarfsemi þarna inni í fundarherberginu þar sem við vorum og getur þá kannski bara upplýst okkur, hv. þingmaður, um hvað raunverulega þar fór fram. En ég verð að segja það, mér finnst það frekar neikvætt og niðurlægjandi fyrir viðkomandi að koma hér með sleggjudóma um eitthvað sem hefði verið, var og var hugsanlega sagt því að ég held að hv. þingmaður hafi bara akkúrat ekki hugmynd Í dag hefst fyrri umræða um fjármálaáætlun 2026–2030. Samkomulag er um fyrirkomulag umræðunnar sem stendur í dag og á morgun. Umræðan hefst með framsögu fjármála- og efnahagsráðherra og verði rýmri andsvararéttur við ræðu ráðherra, þ.e. tvær mínútur í fyrra og seinna sinn. Á eftir framsögu ráðherra munu talsmenn allra þingflokka taka til máls, einn frá hverjum þingflokki. Venjulegar ræðutímareglur gilda og andsvör verða leyfð við ræður talsmanna. Að lokinni framsögu ráðherra og ræðum talsmanna munu fagráðherrar taka þátt í umræðunni. Rúm klukkustund er áætluð fyrir hvern ráðherra og málaflokka hans. Við lok umræðunnar í dag verður málinu frestað og umræðunni fram haldið á morgun þegar fagráðherrar halda áfram að gera grein fyrir sínum málaflokkum.

Hún, ásamt þeirri fjármálastefnu sem var lögð fyrir Alþingi í síðustu viku, felur í sér meginmarkið og áherslur sem ríkisstjórnin hefur sett sér til næstu ára. Stefnumótun, áætlun og skipulag opinberra fjármála til næstu fimm ára er umfangsmikið verkefni og háð mörgum óvissuþáttum sem geta sett strik í reikninginn. Það kennir sagan okkur vel og lítið sýnishorn af slíku fengum við einmitt fyrr í þessari viku þegar enn gaus á Reykjanesi. Öll ættum við að vera sammála um að fjármál ríkisins þurfi að vera vel í stakk búin til að mæta áföllum af festu og án þess að ráðast þurfi í mikla skuldasöfnun, langvarandi hallarekstur og/eða harðan niðurskurð til annarra verkefna. Þessi fjármálaáætlun er einmitt fram til að ná þeim meginmarkmiðum. Það jaðrar við að þurfi að stíga inn á svið sagnfræðinnar til að rifja upp hvenær ríkissjóður var síðast rekinn með afgangi. Vissulega á það sínar skýringar og það væri ósanngjarnt að minnast ekki á þær. Samstaða var um að beita ríkisfjármálum til að draga úr högginu vegna heimfaraldurs kórónuveirunnar og að sama skapi eru útgjöld ríkissjóðs vegna jarðhræringa á Reykjanesi að stórum hluta óumflýjanleg. Forseti. Það vill þó gleymast að ríkissjóður var einnig rekinn með halla árið 2019, áður en faraldurinn hófst snemma á árinu 2020. Þannig var minna borð fyrir báru þegar á þurfti að halda. Staðan núna er sú að skuldir ríkissjóðs eru miklar og fara vaxandi ef ekkert verður að gert. Þetta er það sem blasir við þrátt fyrir góðan vöxt hagkerfisins og auknar tekjur ríkissjóðs á undanförnum árum. Vandamálið hefur orðið til vegna þess að ríkisútgjöld hafa vaxið langt umfram það sem er sjálfbært. Á sama tíma hafa skuldir aukist með tilheyrandi vaxtakostnaði. Frá þessu ástandi ætlum við að hverfa og ná jafnvægi í fjármálum ríkisins og reka ríkissjóð án halla þegar á árinu 2027 og hið opinbera í heild á árinu 2028. Sömuleiðis byrjum við á að draga úr skuldum. Forseti. Í þessu ljósi ber að skoða nýmæli sem við kynnum til sögunnar við gerð þessarar fjármálaáætlunar. Í fyrsta lagi er það ný stöðugleikaregla sem við bætum í regluverkið sem gildir um opinber fjármál. Nýja reglan er mikilvægt verkfæri sem verður beitt til að auka jafnvægi milli efnahagslegs stöðugleika og sjálfbærni opinberra fjármála. Reglan takmarkar vöxt ríkisútgjalda við það sem samrýmist vaxtargetu hagkerfisins til lengri tíma og skapar með því meiri samfellu í opinberum fjármálum, dregur úr sveiflum og eykur yfirsýn yfir það sem fram undan er. Á mannamáli má segja að hún girði fyrir þá freistni stjórnvalda að eyða því sem í kassann kemur á þensluskeiði

Raunvexti ríkisútgjalda eru settar skorður við 2%, að teknu tilliti til tekjuráðstafana, sem geta eins og gefur að skilja verið hvort heldur til hækkunar eða lækkunar, en nær ekki til útgjalda á borð við fjárfestingar, vexti og lífeyrisskuldbindingar. Í öðru lagi er breyting frá fyrri fjármálaáætlunum sem felur í sér að mun lengra er gengið í gerð hreinna rammafjárlaga en áður hefur tíðkast. Ríkisstjórnin kom sér saman um almennan útgjaldaramma og tók í framhaldi ákvörðun um hvernig hann skiptist milli einstakra málefnasviða. Það er síðan ráðherra hvers málefnasviðs að ákveða nánari útfærslu síns ramma. Hún birtist svo í fjárlögum að hausti. Forseti. Með þessu móti er einstökum ráðherrum fengið aukið svigrúm til að forgangsraða fjármunum til þeirra verkefna sem þeir telja brýnust og eftir atvikum skapa svigrúm fyrir nýjar áherslur með því að draga úr eða hætta öðrum verkefnum í staðinn. Þetta breytta vinnulag er liður í að tryggja aukna festu í fjármálastjórn hins opinbera og ýta um leið undir sífellt endurmat allra verkefna. Staða efnahagsmála og þeir áhrifaþættir sem endurspeglast í háum vöxtum nú um stundir eru eindregin rök fyrir varfærinni ríkisfjármálastefnu. Aðhald í ríkisfjármálum styður beinlínis við lífskjör heimilanna en ekki öfugt. Mikilvægt er að nýta tækifærið næstu misseri til að efla styrk ríkissjóðs verulega. Ábyrg fjármálastefna styður við lækkun verðbólgu og vaxta. Hlutfall opinberra skulda af landsframleiðslu er nú nærri níu prósentustigum yfir lögbundnu hámarki laga um opinber fjármál. Vaxtagjöld á skuldum ríkisins eru há í alþjóðlegum samanburði. Segja má að þessi vextir séu hálfgerðir blóðpeningar og öll getum við tekið undir að það finnast betri not fyrir skattfé almennings en að greiða þessa háu vexti. Hér er sannarlega verk að vinna. Forseti. Afgangur af rekstri ríkissjóðs verður stigvaxandi á tímabili fjármálaáætlunar, en bætt afkoma verður öðru fremur drifin af betri undirliggjandi rekstri. Frumjöfnuður verður jákvæður um 1% af vergri landsframleiðslu á yfirstandandi ári en um 1,8% af vergri landsframleiðslu á árinu 2030. Að viðbættum vaxtajöfnuði gerir áætlunin ráð fyrir að halli á heildarafkomu nemi 0,6% af vergri landsframleiðslu á þessu ári en að hann verði orðinn lítillega jákvæður árið 2027. Á lokaári tímabilsins, árið 2030, er áætlað að afgangur af heildarjöfnuði muni nema 0,4% af vergri landsframleiðslu. Jákvæð afkomuþróun ríkissjóðs samhliða aukinni verðmætasköpun og vaxandi landsframleiðslu stefnir allt að sama marki, að lækka skuldahlutfall ríkisins. Samkvæmt skuldareglu laga um opinber fjármál verða skuldir ríkissjóðs við lok yfirstandandi árs 31,8% af vergri landsframleiðslu og er áætlað að þær lækki um nærri heilt prósentustig fram til ársins 2030 þegar skuldahlutfallið mun standa í 31% af vergri landsframleiðslu. Forseti. Það er engin tilviljun að eitt fyrsta verk þessarar ríkisstjórnar var að fá almenning, stjórnkerfið og atvinnulíf að borðinu til að upphugsa leiðir til umbóta og hagræðingar í opinberum rekstri. Ríkisútgjöld eru nær hvergi hærra hlutfall landsframleiðslu meðal þróaðra ríkja en einmitt á Íslandi og því eftir miklu að slægjast að nýta þá fjármuni betur. Forseti. Útgjaldavöxtur á tímabili fjármáláætlunar verður að jafnaði 1,6% að raunvirði á ári og það er töluvert undir hámarki stöðugleikareglunnar. Aukinn agi í útgjaldavexti kallar á bætta nýtingu fjármuna ríkissjóðs en ekki síður skýra forgangsröðun til þeirra verkefna sem stjórnvöld telja brýnust. Hér kemur til skjalanna hin eilífa áskorun skortsins, að ekki er hægt að ráðast í öll verkefni, sama hversu góð þau eru í grunninn, heldur verður að forgangsraða þeim takmörkuðu fjármunum sem eru til skiptanna í það sem mestu skilar og breiðust sátt er um. Það er verkefni ríkisstjórnar hvers tíma. Forseti. Forgangsröðun ríkisstjórnarinnar er skýr í útgjaldarömmum fjármálaáætlunar. Áhersla er lögð á að efla grunnstoðir samfélagsins og því rennur stærstur hluti aukinna fjárveitinga til félags-, heilbrigðis- og samgöngumála. Í öllum þessu málaflokkum eru fyrir dyrum miklar áskoranir, ólíkar að mörgu leyti en að hluta knúnar áfram af þeim meginkröftum sem felast aukinni eftirspurn eftir þjónustu samhliða fjölgun íbúa og breyttri aldurssamsetningu þjóðarinnar. Heilbrigðismál eru stærsti útgjaldaliður ríkissjóðs, til málaflokksins rennur þriðjungur ríkisútgjalda. Þrátt fyrir þetta umfang verður hlutfallsleg aukning til málaflokksins mest, ef undan eru skilin útgjöld til utanríkis- og varnarmála. Auk þess að bregðast við miklum kostnaðarauka sem leiðir bæði af breyttri aldurssamsetningu og þeim breytingum sem verða á örorkulífeyriskerfinu 1. september næstkomandi munu stjórnvöld lögfesta tengingu bótafjárhæða við launavísitölu. Samgöngumál eru einnig fyrirferðarmikil í þessari fjármáláætlun, sem gerir ráð fyrir verulegri fjárfestingu í innviðum, ekki síst á sviði samgangna. Þrátt fyrir umtalsvert aukin framlög til samgöngumála er svigrúm til stórframkvæmda á grundvelli beinna ríkisframlaga takmarkað vegna þröngrar stöðu ríkissjóðs. Leita þarf nýrra leiða til að geta tekist á við stærri innviðaverkefni og er sú vinna hafin. Forseti. Fjárfestingarstig verður yfir meðaltali samanborið við tímabilið frá 2011–2025 eða ríflega 2% af vergri landsframleiðslu. Stærsta einstaka fjárfestingaverkefnið er bygging nýs Landspítala en einnig hefjast framkvæmdir við nýtt fangelsi og húsnæði vegna öryggisvistunar, svo dæmi séu tekin. Á tekjuhlið ríkisfjármála verður lögð áhersla á að styrkja grunnstoðir skattkerfisins með því að fækka ívilnandi úrræðum og draga úr hvötum til skattasniðgöngu. Auk þess mun ríkisstjórnin endurskoða gjaldtöku vegna nýtingar á auðlindum landsins og tryggja að hún byggist á sjálfbærum og réttlátum auðlindagjöldum. Grunnstef fyrirhugaðra breytinga er að styrkja tekjuhlið ríkissjóðs án þess að auka álögur á almenning. Forseti. Fyrir Alþingi liggur frumvarp um breytingu á andlagi veiðigjalda, þar sem markmiðið er að framkvæmd gjaldtökunnar sé í samræmi við tilgang laganna um að fiskverð í reiknistofni endurspegli raunverulegt aflaverðmæti. Einnig er fyrirhuguð upptaka gjalds fyrir aðgang að ferðamannastöðum landsins. Mun það gilda jafnt um erlenda ferðamenn sem hingað koma og okkur sem hér erum búsett. Unnið er að útfærslu á gjaldinu og stefnt að gildistöku um mitt næsta ár. Til mikils er að vinna að koma á virkri aðgangsstýringu að viðkæmum og takmörkuðum auðlindum okkar. Um leið færist sanngjarn arður af nýtingu þeirra til þjóðarinnar, bæði til uppbyggingar staðanna sjálfra og annarra innviða. Aðhald í rekstri ríkisins, umbætur og hagræðing eru verkefni án enda. Þess vegna verða þau verkefni á dagskrá ríkisstjórnarinnar allt kjörtímabilið. Forseti. Í greinargerð þingsályktunarinnar er ítarlega gerð grein fyrir horfum í fjármálum ríkissjóðs og hins opinbera, ráðstöfunum á tekju- og gjaldahlið og áhættuþáttum sem varða opinber fjármál. Ég legg til að málinu verði vísað til fjárlaganefndar að lokinni þessari umræðu.

Það voru mjög skýr skilaboð sem komu í fjármálastefnu sem voru kynnt á fimmtudaginn síðasta, mjög skýr. Nú ætla ég að lesa upp úr því, með leyfi forseta: „Hægt hefur á vexti efnahagsumsvifa undanfarna ársfjórðunga og samhliða hafa tekjustofnarnir vaxið hægar en á uppgangstímum síðustu ára. Við mótun skattstefnu þarf að huga að fjölmörgum þáttum, þar sem breytingar hafa bein áhrif á efnahag heimila og rekstrarskilyrði fyrirtækja. Mikilvægt er að stefnan stuðli að skilvirku og réttlátu skattkerfi og styðji um leið við hagvaxtargetu þjóðarbúsins og efnahagslegan stöðugleika. Tækifæri eru til staðar til að nýta núverandi tekjustofna til frekari tekjuöflunar, án þess þó að leggja meiri álögur á einstaklinga …“ Án þess þó. Þetta er á fimmtudegi, virðulegi forseti, í síðustu viku. Kl. 8:15 á mánudegi þá koma menn hins vegar með skattahækkanir á almenning. Hvað er það að afnema samsköttun annað en skattahækkun? Það er ekkert annað. Hvað er samsköttun? Þá er tekið mið af raunverulegum tekjum heimilisins

Af hverju var það sem skrifað var á fimmtudegi svikið á mánudegi?

auka skilvirkni skattkerfisins án þess að hækka álögur ekki það sama og loforð um að sköttum verði ekki breytt eða þeir leggist einhvern veginn með öðrum hætti en þeir hafa gert hingað til.

Eins og ég fór yfir áðan þá hefur verið farið yfir það hvernig þessar álögur dreifast á tekjudreifinguna. Það er með nokkrum ólíkindum

Ég held að þetta hafi verið mjög skýrt. Þetta eru 2,5 milljarðar á heimilin. Hvað annað, virðulegi forseti, er hér í fjármálastefnunni sem ekkert er að marka? Hæstv. ráðherra er búinn að gangast við því að hann og ríkisstjórnin ætla að hækka skattana, tekjuskatta á heimilin í landinu, um 2,5 milljarða. Loksins kemur hæstv. ráðherra og upplýsir það því að hann var spurður þráfaldlega í síðustu viku um það hvernig hann ætlaði að fara fram með þessum hætti án þess að það myndi hækka álögur á einstaklinga. Nú vitum við það. Það var ekkert að marka það sem kynnt var í síðustu viku. Það er ekkert að marka það þegar hæstv. ríkisstjórn segir: Við ætlum ekki að hækka álögur á einstaklinga. Nú er ég ekki farinn út í náttúrupassann, virðulegi forseti, sem leggst á alla, sérstakur skattur á alla. Við þekkjum þá skatta og við vitum hverju þeir skila. Virðulegi forseti. Ég vil alla vega nota tækifærið vegna þess að þá er þetta staðfest, það á að hækka álögur á einstaklinga

Tekjuskattur einstaklinga er upp á rúmlega 300 milljarða og það að setja þessa breytingu fram sem meiri háttar skattbreytingu sýnir nokkra vanþekkingu á fjármálum hins

forseti. Þann 20. febrúar sendi ég fyrirspurn á hæstv. heilbrigðisráðherra um hverjir nýttu heilbrigðisþjónustu á Íslandi og þann 19. mars óskar ráðherra eftir fresti til að svara. Svo gerist það í gær að ég fæ svar, ef svar skyldi kalla. Svarið var efnislega þannig að upplýsingarnar lægju ekki fyrir. Fyrirspurnin sneri að því hverjir nota heilbrigðiskerfið á Íslandi.

Hvernig getur fjármálaáætlun á einhvern hátt verið nákvæm þegar þið hafið ekki hugmynd um það hverjir nota innviðina á Íslandi?

hversu margir er áætlað að komi og hversu margir þurfa að nýta þjónustuna til að geta veitt þjónustuna. Svo eru það hælisleitendur og þeir sem hafa fengið hér alþjóðlega vernd

eða hvort hann telji hreinlega að hún fari ekki með rétt mál og þekki ekki þessar upplýsingar.

en almennt má taka undir það sjónarmið hennar að spár eru auðvitað — eins og einhver sagði einhvern tímann, það er erfitt að spá, sérstaklega um framtíðina. Þetta byggir auðvitað á áætlunum sem við höfum í sjálfu sér reynslu af hvernig hafa þróast og

Þegar kemur síðan að þeirri almennu athugasemd sem lesa má út úr spurningu hv. þingmanns þá held ég að við getum tekið undir að skráning og utanumhald gagna hjá hinu opinbera þarf að batna.

neinni fækkun. Aðhaldið er ekki þaðan komið, þær tölur eru ekki þaðan komnar. Varðandi síðan þróunina áfram, fyrir þá sem hafa lesið fjármálaáætlun af athygli, sem ég geri ráð fyrir að hv. þingmaður hafi gert,

Það kemur aðeins á óvart í ljósi þess að mannfjöldadeild Hagstofunnar gerir ráð fyrir fólksfjölgun. Þarna fara því álit þessara tveggja deilda ekki fyllilega saman. Hins vegar held ég að það sé ákaflega erfitt að spá fyrir um það nákvæmlega hvernig þessi þróun muni verða. Þetta hefur verið einn af þessum liðum sem hefur verið mjög erfitt að spá fyrir um, hann hefur hoppað upp og niður á undanförnum árum. Þannig að ef við erum að velta fyrir okkur hvar

en í kjölfarið langar mig að spyrja hæstv. ráðherra hvort hann geri sér grein fyrir því að búið er að fella út úr fjármálaáætlun öll mælanleg markmið og mælikvarða fyrir öll málefnasvið fjármálaáætlunar. Aðeins stendur eftir umfjöllun um fjárhagsramma málefnasviðanna. Hvernig á þingið að geta metið og tekið afstöðu til markmiða næstu ára innan málefnasviðanna ef þau koma ekki fram? Þá vekur athygli að það er búið að stytta verulega umfjöllun um starfsemi innan málasviðanna og helstu áherslur í samræmi við þau fjárhæðamörk sem fram koma í gildandi fjármálaáætlun. Þetta, virðulegur forseti, er ekki í þeirri fjármálaáætlun sem lögð er fram hér í dag, ólíkt því sem verið hefur. Því er ómögulegt fyrir okkur þingmenn að reyna að glöggva okkur á áætluninni og ég sé bara ekki hvernig hún stenst lög um opinber fjármál. Því spyr ég: Ætlar ráðherra að leggja þetta fram með þessum hætti eða kalla þetta inn og gera þær breytingar sem þörf er á til að uppfylla ákvæði laganna eins og ég kom hér inn á

Þeim ber að skila samkvæmt lögunum og hugmyndin er sú að þeir komi með ársskýrslum ráðherra. Ástæðan er sú að það er skilvirkari leið til þess að loka þeim hring sem eru áætlanir ráðherra annars vegar og mælikvarðar á árangur þeirra hins vegar. Markmið fjármálaáætlunarinnar sjálfrar er að gefa hugmynd um rekstur ríkisins, grófar áætlanir um fjárhagslegan rekstur ríkisins á tímabili áætlunarinnar. Það að þessum mælikvörðum hafi verið slengt inn í hana hana er ákvörðun einhverra fyrirrennara minna en það að þeir hafi verið fluttir inn í skil á ársskýrslum ráðuneytanna er einmitt til þess að bæta ákvarðanatökuna í ráðuneytunum.

honum vegni vel með hana og að hún muni gagnast. Því langaði mig einmitt að spyrja út í atriði sem var lögð mikil áhersla á í þessari fjármálaáætlun og mér finnst hljóma eins og músík í mínum eyrum, að það sé mikilvægt hér að veita aðhald og hagræðingu í ríkisrekstri og að greiða niður skuldir og að þetta styrki efnahag þjóðarinnar og geri okkur tilbúin til að taka á móti óvæntum áföllum, sem hafa því miður verið fullalgeng og tíð undanfarinn áratug ef svo má segja. Því langar mig að spyrja hæstv. ráðherra hvar tillögur hæstv. ríkisstjórnar og Viðreisnar er að finna í þessari fjármálaáætlun um alvöruhagræðingu, t.d. að greiða hraðar inn á skuldir með losun eigna. Eru engar fyrirætlanir hér að finna, fyrir utan söluna á Íslandsbanka sem hefur nú staðið fulllengi til en kemur vonandi fljótt til framkvæmda,

Nú er það þannig að megináherslan í þessari áætlun er á þróun hins reglubundna reksturs ríkissjóðs og tekjur sem eru svona tilfallandi munu, eins og hv. þingmaður veit, samkvæmt áætlun um breytingar á lögum um opinber fjármál verða notaðar einmitt til þess að lækka skuldir. Það er hins vegar þannig að það að gera áætlanir um slíka eignasölu tekur tíma. Það þarf að undirbúa hana og eins og

sem gætu verið góðir kostir allt saman í því að umbreyta eignum í fjármuni til að lækka skuldir ríkissjóðs og um leið draga úr áhættunni. Mig langar að taka Isavia sérstaklega hér fyrir,

annars vegar innviðaframkvæmdir, mögulega að setja þá fjármuni inn í nýtt innviðafélag sem hæstv. ríkisstjórn ætlar að stofna síðar á þessu ári og ég fagna, og hins vegar í að greiða niður skuldir og draga þá úr áhættunni en um leið svara kalli félagsins sjálfs, stjórnenda og fráfarandi stjórnar félagsins um það að standa með þeirri uppbyggingu sem á sér stað á Keflavíkurflugvelli, sem er mikilvæg fyrir áframhaldandi hagvöxt í landinu og þróun íslensks samfélags, og til að fá fagfjárfesta inn til þess að hjálpa félaginu í þessum stóru framkvæmdum og styðja við það. Félagið hefur sagt það sjálft að það þarf að fara að fá utanaðkomandi þekkingu inn í uppbygginguna.

þingmenn virðast búa yfir sem ekki komust til framkvæmda meðan þeir höfðu meiri áhrif á ákvarðanatökuna en ég tek þær samt sem góðar og gildar. Varðandi þær hugmyndir sem hv. þingmaður nefnir sérstaklega þá er engin þeirra til skoðunar. Það þýðir þó ekki að það séu ekki töluverð tækifæri til að losa eignir ríkisins og er þar verið að horfa til mjög margra þátta er lúta að m.a. fasteignum og landi sem ríkið á og hvort tveggja er ekki bein þörf fyrir né heldur skapa verðmæti í dag, sem á ekki við um þau félög sem hv. þingmaður nefndi. Í öllum tilfellum þarf ríkið auðvitað að gæta hagsmuna síns sem eiganda við ákvarðanir um það hvar félögum er best fyrir komið. Varðandi fjárfestingar og frekari uppbyggingu á málefnasviðum einstakra félaga þá á eftir að taka ákvarðanir um það.

að það sem var sagt fyrir helgi, það sem var sagt í viðtölum um að það ætti ekki að hækka skatta á almenning, er rangt.

það er mér til efs að margar hæstv. ríkisstjórnir hafi haldið jafn marga blaðamannafundi á jafn skömmum tíma og hæstv. ríkisstjórn, af minna tilefni eða engu tilefni. Þetta er svona blaðamannafundaríkisstjórn. Hún hefur stært sig mjög mikið af því sem hún hefur gert á þeim tíma sem hún hefur verið til. En það er ekki sannfærandi, virðulegi forseti, að þessi ríkisstjórn, sem talar einstaklega vel um þessa ríkisstjórn við öll möguleg og ómöguleg tækifæri og sýnir alveg fádæma hugvit í því að finna leiðir til að hrósa sjálfri sér,

það sé vanþekking þegar við tölum um það að skattahækkun upp á 2.500 milljónir sé skattahækkun á heimilin í landinu. Nú er það bara þannig, virðulegi forseti, að fólkinu sem borgar þessa skattahækkun

Nú er það þannig ef tveir einstaklingar eru með samsköttun, sem allir eru með, og annar aðilinn er með hærri tekjur en hinn þá jafnast þetta út. Nú er, held ég, sjaldgæft að báðir aðilar séu með sömu tekjur en svo koma líka upp aðstæður þar sem þetta nýtist virkilega vel. Tökum dæmi

fær ekki aðgang að leikskólaplássi fyrir barnið sitt? Það getur þýtt það einfaldlega að annar aðilinn geti unnið minna, haft minni tekjur og þá ertu með skattkerfið sem hjálpar til við að lina þrautir fjölskyldunnar í Reykjavík sem fær ekki leikskólapláss. Þetta verður tekið af, virðulegur forseti, og 2.500 milljónir, sem hæstv. ráðherra benti á að væri betri nálgun heldur en 2,5 milljarðar, munu koma niður á þessu fólki, auðvitað ekki bara því fólki sem kemst ekki með barnið sitt á leikskóla heldur öllum öðrum. En þetta er ekki bara það, virðulegi forseti. Við erum hér líka að að fyrir helgi þá er með blaðamannafundi, pompi og prakt og flottum umbúðum farið yfir það að nú er komin ríkisstjórn sem ætlar að vinna svo vel. Hún er með ákveðin grunngildi sem eru skrifuð út í fjármálastefnu. Með leyfi forseta ætla ég að fara aðeins yfir þau. Í viðauka eitt í fjármálastefnu eru fjármálareglur, grunngildi og töluleg skilyrði. Þar er m.a. nokkuð sem heitir varfærni: „Varfærni skal ríkja til lengri tíma í fjármálum hins opinbera, þ.e. að vanda þurfi til undirbúnings ákvarðana sem þurfa að vera vel ígrundaðar og studdar af heildstæðri áhættugreiningu og mati á áhrifum til skemmri og lengri tíma.

til að skrifa þetta almennilega út: „Með öðrum orðum beri að forðast óvæntar og fyrirvaralitlar breytingar. Framfylgd fjármálastefnu þarf að stuðla að trúverðugleika og ákvarðanir um frávik frá markaðri stefnu þurfa að vera málefnalegar og vel ígrundaðar.

ekki bara á fyrirtækin heldur samfélögin og sérstaklega samfélögin í hinum dreifðu byggðum — séu vel ígrundaðar. Reyndar er það þannig að menn eru ekki einu sinni tilbúnir til að láta hagsmunaaðila fá þær upplýsingar sem liggja til grundvallar. Það er ekki bara að á þessum örskamma tíma hafi hæstv. ríkisstjórn ákveðið að svíkja það sem þeir sögðu, að leggja ekki meiri álögur á einstaklingana, heldur brjóta þeir allar þær reglur sem þeir töluðu um að þeir ætluðu að vinna eftir fyrir nokkrum dögum síðan.

Menn eru að tala um auðlindagjald fyrir fólkið í landinu til að njóta náttúru landsins. Við erum að tala um það að Íslendingar eiga að borga sérstakan skatt til þess að fá að njóta Íslands. Nú er ekki hægt að setja það í peninga hvað við erum lánsöm að búa á Íslandi og lánsöm að geta gengið að náttúrunni okkar

fyrir það að búa á Íslandi og njóta náttúrunnar. Það er algjörlega fráleitt, virðulegi forseti. Við höfum verið að fjármagna,

Þetta er fyrst og fremst hugmynd skattaglaðs fólks í hæstv. ríkisstjórn og síðan er þetta bara sett í einhvern búning. Er það svo, virðulegi forseti, er í alvöru einhver hv. þingmaður hér inni sem ætlar að standa fyrir framan kjósendur, landsmenn, og segja: Það er sanngjarnt og eðlilegt að skattleggja þig og ykkur sérstaklega fyrir það að búa á Íslandi og fá að njóta náttúrunnar. Er það orðið einhvers konar skattstofn? Já, segir þessi ríkisstjórn. Þessi ríkisstjórn ætlar að fara þá leið og þessi ríkisstjórn hefur ákveðið að svíkja það sem hún lofaði fyrir helgi þegar kemur að skattlagningu á almenning. Það vantar ekkert orðskrúðið þegar kemur að röksemdafærslunni